Kohalolijaks registreerus 71 Riigikogu liiget, puudub 30. Nüüd on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Seda soovi ei ole. Enne kui me saame päevakorra juurde minna, Tanel Kiik, palun, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta! Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Eile siin saalis tõstatus üks ajalooliselt oluline küsimus, mis seostus Riigikogu

Aitäh, hea kolleeg! Kuna see on nii oluline küsimus ja teema, siis Riigikogu esimees isegi ei pidanud õigeks ainuisikuliselt seda küsimust arutada, vaid tänase juhatuse [koosoleku] päevakorras on see sees. See on küll väikse huumoriga öeldud siia juurde. Aga Lauri Hussaril on ilmselt täpsustav vastus sellele.

kindlasti annab siia saali sellist värvi ja meeleolu juurde. Aitäh, hea kolleeg! Jürgen Ligi, praegu sõna võtta ei saa. Aga Aga aitäh teile, head kolleegid! Saame minna tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse § 111muutmise seaduse eelnõu 256 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised ja need on mõeldud fraktsioonidele. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel palun Riigikogu kõnetooli kolleeg Rain Epleri.

hääletamise juurde, nii palju kolleege on saalis. Eelnõu, mis tuleb kolmandale lugemisele ja peatselt ilmselt vastu võetakse, räägib sellest, et tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa taotleja isikusamasust tuvastada videosilla vahendusel. See pani mind mõtlema, et me võiks nende isikutuvastustega hoida riigis ühtlasemat joont. Kui inimene tahab taotleda luba, siis tuleb talle ikkagi otsa vaadata[, veendumaks], et see, kes luba taotleb, on tema ise. Eestis on näiteks selline olukord, kus pensionil olevad inimesed peavad oma elus olemist tõestama regulaarselt ja neil tuleb video vahendusel

vaadata. Meil oli siin hiljaaegu Riigikogu juhatuse valimine ja see pani mind natuke kulmu kergitama. Ma arvasin, et kõik need 101, kes siin saalis on, on valimisteenistuse töötajatele tuttavad inimesed ka nägupidi. Aga ei! Tahad juhatajat valida, pead ka ID-kaardi kaasa võtma. Ei piisa ainult nii-öelda visuaalist, peab ka dokument olema. Mõlemad! Lähed notarisse, tahad osta kinnisvara, notar vaatab otsa. Näiteks läheb sinna Mait, notar ütleb: "Jaa, Mait, teid ma tunnen, dokumenti pole vaja esitada, teie olete Mait."

et see ei ole hea, seda ei tuleks kasutusele võtta, sest seal on turvariskid. Aga 2020. aastal

tõepoolest loome, siis peaks ka nägu tuvastama.Meil

keda – ma arvan, tänapäeva standardite järgi keegi ei peaks seda imelikuks – saab putinistiks hüüda? Tema on ju näiteks öelnud, et viisavabadus Venemaaga on pikas perspektiivis loomulik areng, ja on sellele lisanud ka mõttetera, et ta toetab viisavabadust Venemaaga, kui idanaaber täidab tehnilised ja poliitilised nõuded. Hinnates muid riske, ütles ta, ei tasuks Venemaa suhtes liiga paranoiline olla. Ma arvan, et kui Urmas Paet hüppaks täna meediasse sellise jutuga,

Siis ei juhtuks selliseid äpardusi, et esinumbriks saab selline Venemaa sõber. See eelnõu räägib meile sellest, et inimesed peaksid video ikkagi lahti tegema, kui nad tagasipöördumistunnistust soovivad. Aga kui meil on e-valimised, mis on Eesti demokraatia mõttes kõige tähtsam toiming,

Ja me ei saaks kunagi teada, kas see isik, kes ID-kaardi juhatajale esitas, oli ikka seesama isik, kes siin puldis rääkis. Nii et et on hea mõte teha videosilla vahendusel kindlaks, et inimene, kes räägib ametnikuga, ongi tema ise. Samamoodi, kui me ei ole nõus sellega, mida ütlevad ka rahvusvahelised vaatlejad, et ei ole mõistlik kasutada valimistel meetodit, mida ei usalda väga suur osa ühiskonnast, sest see õõnestab usaldust riigi vastu, kui me ei ole nõus valimistel tagasi minema paberhääletuse juurde, mida muuseas kõik Euroopa riigid kasutavad – e-valimised ei ole Euroopas kuigi populaarsed –, siis me võiksime vähemasti selle videosilla vahendusel tuvastamise lisaks tagasipöördumise loa taotlemisele tuua ka e-valimiste juurde. Aitäh! Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Vaid üks pisike repliik Rain Epleri rahustuseks: mobiiltelefoniga hääletamise võimalust täna päevakorras olev, varsti ette[kandele] jõudev eelnõu ette ei näe. Nii et seda hirmu ei ole vaja tunda. Head kolleegid, juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 256 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama. Vabandust! Helle-Moonika Helme.

kolleegid, EKRE fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse § 111muutmise seaduse eelnõu 256. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle poolt oli 71 Riigikogu liiget, vastu 1, erapooletuid 0. Eelnõu 256 on seadusena vastu võetud. Teine päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (universaalteenuse lõpetamine ja varustuskindluse tagamine) eelnõu 351 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. EKRE fraktsiooni nimel Rain Epler, palun! Aitäh, hea juhataja! Head kolleegid! Nüüd me oleme jõudnud lõpphääletuse juurde eelnõuga, mis on selline … No seal on muid punkte ka, aga üks osa sellest [meenutab] sellist tüüpilist sotside moodi riigivalitsemise eelnõu. Inimene elab kodus, aga kusagil elavad sotsid, kes mõtlevad, et peaks kuidagi seda inimest aitama. Näiteks, tal on ununenud universaalteenuse leping,

tegelikult ta saaks 12-ga läbi, peaks talle appi tormama.Mäletatavasti mitte väga ammu oli aeg, kui leiti, et peaks selle universaalteenuse nagu kohustuslikult peale panema.

ühe või teise sektori esindajad on teinud sisulisi ja asjalikke ettepanekuid, ja nende taha on kirjutatud: mitte arvestatud. Antud eelnõu puhul on natuke teisiti, siia on kirjutatud paljude asjade kohta: teadmiseks võetud. Aga ikkagi ei ole nende ettepanekutega arvestatud. Näiteks … Ma palun lisaaega kolm minutit. Näiteks Eesti Gaasiliit on öelnud: "Nõustuda ei saa eelnõu §-s 4 sätestatud MGS-i muudatuste jõustumise ajaga. Muudatused tuleb meie hinnangul jõustada esimesel võimalusel. Hetkel on mitmed eelnõuga korrastatavad varumaksega seotud küsimused reguleeritud kokkuleppel varu haldajaga ja on oluline, et vastavad seadusemuudatused jõustuvad viivituseta. Seletuskirjas on MGS-i muudatuste jõustumise aega (01.01.2024) põhjendatud sellega, et alates 2024. aastast peab kehtima uus varumaksemäär. Märgime, et eelnõus esitatud MGS § 268lg 3 muudatuse järgi ei eelda seadus varumakse määra kehtestamist kalendriaastaks ning igal juhul tuleb vastav määr kehtestada vähemalt kuu aega enne selle kehtima hakkamist Seetõttu on meie hinnangul põhjendatud, et MGS-i muudatused jõustuvad esimesel võimalusel pärast avaldamist. Varumakse määra kehtestamisega seotud muudatuste erineval ajal jõustumine või rakendamine tuleks vajadusel lahendada eraldi rakendus- või jõustumissätetega."Eesti Eesti Energia on öelnud niimoodi: "Eesti Energia ei nõustu ministeeriumi poolt tehtud elektrituru ümberjagamise ettepanekuga.

kui elektrituru hind on eelmised kolm kalendrikuud olnud madalam, kui universaalteenuse tootmishind. Elektrimüüja teavitab sellest tarbijat 7 päeva ette pärast mida suunatakse tarbija edasi üldteenusele.

Eesti Energia ei vastusta [KM-i] ettepanekut lõpetada tarbijaga universaalteenuse leping, kui elektrituru hind on eelmised kolm kalendrikuud olnud madalam, kui universaalteenuse tootmishind ja tarbija suunamist börsihinnaga elektrilepingule. Küll aga vastustab Eesti Energia [KM-i] ettepanekut, mille kohaselt tuleks pärast universaalteenuse lepingu lõpetamist suunata tarbija üldteenusele. Ettevõte käsitleb seda ettepanekut kui riigipoolset ebaproportsionaalset sekkumist elektriturule ja elektrituru ümberjagamise katset, mille tulemusel võetakse elektrimüüjalt kliendid kelle saamiseks on elektrimüüja tööd teinud

üle universaalteenusele ilma tarbijapoolse taotluseta, andes tarbijatele sellest vähemalt seitse päeva enne universaalteenuse osutamise lepingu jõustumist teada, siis oleme me seisukohal, et tarbijate väljaviimine universaalteenuse alt peaks toimuma samal viisil, ilma elektrimüüja huve põhjendamatult kahjustamata. Kuna KM on seadnud eesmärgiks viia universaalteenuse tarbijad vähemalt esmalt börsihinnaga elektrilepingule, siis tuleks see nii ka eelnõus sätestada. See tähendab, et paragrahvi 765tuleks täiendada lõikega 11ja muuta lõiget 2 järgmises sõnastuses "Kui Eesti hinnapiirkonna järgmise päeva turu elektrituru aritmeetiline keskmine börsihind …"" See oli päris keeruline, ma loen selle ühe korra veel: "Kui Eesti hinnapiirkonna järgmise päeva turu elektrituru aritmeetiline keskmine börsihind on olnud kolmel järjestikusel kalendrikuul madalam kui käesoleva seaduse paragrahvis … [766 on siia kirjutatud, ilmselt on mõeldud 766. –R. E.] nimetatud tootmishind, lõpetab elektrimüüja universaalteenuse tarbijaga sõlmitud lepingu." Ja Eesti Energia täiendus: "Elektrimüüjal on universaalteenuse osutamise lepingu lõpetamise korral kohustus sõlmida tarbijaga, kelle universaalteenuse lepingu ta lõpetab, uus börsihinnaga elektrileping tarbijapoolse taotluseta, andes sellest tarbijale teada vähemalt seitse päeva enne uue lepingu jõustumist." Siin on tegelikult ettepanekuid ja märkusi rohkem. Sageli on selle seadusloomega ju niimoodi, et loed läbi seaduse paragrahvid, aga päris täpselt ei mõista, mis muutumas on. Loed seletuskirja – teinekord läheb pilt selgemaks, teinekord jääb sama segaseks. Aga, head inimesed, kui te võtate lahti märkuste ja ettepanekute tabeli, siis seda lugedes te saate aru, mida toob kaasa uus seadus või seadusemuudatus, sest seal on need inimesed, keda asi puudutab, selle inimkeeles lahti kirjutanud. Aitäh! Aitäh! Isamaa fraktsiooni nimel Mart Maastik, palun!

Ja milles on asja uba? Uba on selles, et kui järgmine kord tekib samasugune situatsioon ja me ei suuda kontrollida elektrihindasid – kui me oleme elektribörsi hindade peal, siis me ei suudagi –, kui tekib kriisihetk, siis meil oleks olemas üks variant, mis töötaks. Praegu seda uut varianti ei ole välja töötatud. Majanduskomisjonis arutati seda teemat, öeldi, et kui tuleb, küll me siis teame, me oleme neid asju arutanud ja küll me siis istume maha ja hakkame mõtlema.

Muudatusettepanekuga soovisime teha kehtivas seaduses muudatused, mille alusel sõltub universaalteenuse hind järgmise päeva hinnast elektriturul ehk hinnast elektribörsil. Kui vastava tunni börsihind on madalam kui Narva Elektrijaamade tootmishind, siis on universaalteenuse hinna arvutamise aluseks börsi tunnihind. Vastupidisel juhul, kui vastava tunni börsihind on kõrgem kui Narva Elektrijaamade tootmishind, on hinna arvestamise aluseks Narva Elektrijaamade tootmishind. Seega hakkab tarbija ostma universaalteenust elektri tunnihinna alusel. See on täiesti mõistlik ettepanek. Ma ei saagi aru, miks majanduskomisjon selle nii kergekäeliselt tagasi lükkas.

Nii et kui me mõtleme targalt ja valmistume kriisideks, siis peame jätma universaalteenuse alles ja seda mugandama ehk tegema paremaks. Kahjuks Isamaa ettepanekuid ei arvestatud. Praegu tahetakse universaalteenus

See aitas inimesi kaks-kolm kuud. Peale seda aega me nägime selgelt, kuidas elektri hind langes. Kogu selle universaalteenuse mudeli juures on ju ainult üks probleem.

Sellest lähtuvalt väga paljud inimesed, lausa üle 150 000 inimese, kes siiamaani tarbivad universaalteenust, ongi lõksus ja tarbivad elektrit hinnaga 19 senti kilovatt-tunni See on loomulikult suur probleem ja seda probleemi – ma ei tea, kas tahtmatult või tahtlikult – ei ole suudetud ära lahendada lausa aasta aega.Ma natuke vaatasin, guugeldasin, millal tekkisid

Veebruaris 11 senti, märtsis 8 senti, aprillis 6 senti, mais 6 senti, juunis 9 senti, juulis 7 senti, augustis 9 senti, septembris 11 senti. Tuletan meelde: universaalteenuse hind oli samal ajal peaaegu 19 senti.

Selleks on läinud [palju] aega. Minu arust näitab see selgelt, kui konkurentsivõimeline Eesti riik tegelikult on. Me räägime pidevalt sellest, et me peaksime majandust turgutama, et me peaksime konkurentsivõimet

See on suur probleem. Ma arvan, et see on kogu süsteemi probleem ja seda tuleb muuta. Me peame olema efektiivsemad, me peame tegema otsuseid palju kiiremini, mitte kulutama poolteist aastat selleks, et muuta sellist asja nagu universaalteenuse hind. hind. Meie arvame, et sellega on hiljaks jäädud, aga igal juhul me toetame selle teenuse lõpetamist. Ma nõustun ka Mardiga, hea kolleegiga, et tegelikult me võiksime olla paindlikumad. Me võiksime rakendada

Aga järgmine kord sooviks valitsuselt kiiremaid otsuseid. Aitäh! Tänan teid aja efektiivse kasutamise eest! Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 351 lõpphääletus. Martin Helme, palun!

kolleegid, EKRE fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (universaalteenuse lõpetamine ja varustuskindluse tagamine) eelnõu 351. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu seadusena vastuvõtmise poolt hääletas 64 Riigikogu liiget, vastu oli 2, erapooletuid 2. Eelnõu 351 on seadusena vastu võetud. Läheme kolmanda päevakorrapunkti juurde: Vabariigi Valitsuse algatatud väärismetalltoodete seaduse, riigilõivuseaduse ja seadme ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 363 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised, need on taas fraktsioonidele. EKRE fraktsiooni nimel Leo Kunnas, palun! Eelnõu ise on väga tehniline ja käsitleb väärismetalle. Mainin ära, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon toetab seda eelnõu.

finantssüsteemi stabiilsust. Kõik need asjad on omavahel väga selgelt seotud. Täna jõudis kulla hind 2370 dollarini untsist

meie rahal ei ole stabiilset väärtust. Inflatsiooni tõttu lisandub igal aastal liitprotsent ja need numbrid kerivad järjest suuremaks ja suuremaks. Meie palgad on järjest suuremad, aga tegelikkuses me oma raha eest palju osta ei

seda deponeerinud, ehk Ameerika Ühendriigid, olid selle alles hoidnud ja tagastasid meile pärast seda, kui Eesti Vabariik iseseisvuse taastas. Mida me oma varuga tegime? Me müüsime selle suhteliselt ruttu maha. Praegu on Eesti kullavaru umbes 200 kilo.

Siin on olnud etteheiteid, et me oleme kõik oma reservid ära kulutanud. Ma väidan, et meil tõelisi reserve pärast seda pole kunagi olnudki. Kui meil on reservid mingis valuutas või võlakirjades, siis küsimus on selles, mis on see tootlus või kui kindlad need reservid on ja milleks neid reserve üldse vaja on. Kullavaru kui sellist oleks riigil vaja juhuks, kui praegune, mitte ühelegi kindlale väärtusele tuginev rahasüsteem ühel momendil lakkab toimimast. Praegune rahandussüsteem on alguse saanud, ma ütleksin, 1971. aastal, kui Ameerika Ühendriigid loobusid dollari kullastandardist. Sel ajal

See pidi olema ajutine nähtus, aga see ajutine nähtus on kestnud 50 aastat.Võib [öelda], et jah, majandussüsteem on sellisena püsinud 50 aastat, see pole kokku kukkunud. Tõesti, nii see on. Aga tegelikult keegi ei oska pädevalt ennustada, kui kaua praegune majandussüsteem võiks stabiilsena püsida. See võib kesta aastakümneid, aga aga kriis võib tulla ka järgmisel või ülejärgmisel aastal. [Probleem] ongi selles, et me ei tea seda. Kui me vaatame Ameerika Ühendriikide võlataset, mis on praegu umbes 26 triljonit, me näeme, et see väga kiiresti tõuseb. On ju selge, et sellest võib tulla dollaripõhisele maailmamajandusele, sellega ka eurole ja meile ühel hetkel tõsine probleem.Nagu

kullavaru hoidmine ehk teatud hulga ressursside hoidmine kullas. Me näeme, et selle monetaarne ehk rahaline väärtus tõuseb väga kiiresti. Kulla hinna tõus viimase paari kuu jooksul on olnud mitusada dollarit untsi kohta.

on. Mõtteainena täna – ma olen ka varem sellest rääkinud – palun tõsiselt kõigil erakondadel kaaluda, kas meil ei oleks mõistlik luua oma kullavaru, nii nagu enamikul maailma riikidel on, et

Aitäh! Isamaa fraktsiooni nimel Mart Maastik, palun!

kindlustunnet andev dokumentatsioon. [Küsisin,] et kas me ei tee piltlikult öeldes sellist mustlastele mõeldud seadust.

Aitäh! Nagu täna juba tavaks on saanud, ma võtan enne hääletust kümme minutit vaheaega. Vaheaeg kümme minutit.V

kolleegid, EKRE fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud, jätkame täiskogu istungit.Panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud väärismetalltoodete seaduse, riigilõivuseaduse ja seadme ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 363. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt 61, vastu 0, erapooletuid 0. Eelnõu 363 on seadusena vastu võetud. Neljas päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (töövõimetuse ennetamine) eelnõu 377 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised.

[Kehtiva] ravikindlustuse seaduse [kohaselt] ei tohi haiguslehel olija haiguslehe töövabastuse perioodil töötada ega saada sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu.

ravikindlustuse seadus, avaliku teenistuse seadus, Tervisekassa seadus, sotsiaalmaksuseadus, tulumaksuseadus, töölepingu seadus, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ning töövõimetoetuse seadus. Töötervishoiu ja tööohutuse seadust muudeti sellega, et võeti üle Euroopa Liidu direktiiv. Sinna ma veel jõuan. Aga ravikindlustuse seaduses muudetakse seda, võimaldatakse pärast kahekuulist ehk 60 päeva haiguslehel olemist töötada haiguslehe alusel terviseseisundiga kohandatud tingimustes kas osalise tööajaga või kergemaid ülesandeid täites. Siin tekkis paralleel ja erinevad

Tööandjal tekib kohustus korraldada töötajale tervisekontrolli enne reproduktiivtoksilise ainega kokkupuute algust. Lisaks peab tööandja edaspidi säilitama töötervishoiuteenuse osutamisega seotud andmeid 40 aastat töötaja viimasest kokkupuutest kantserogeeni või mutageeniga ning viis aastat töötaja viimasest kokkupuutest reproduktiivtoksilise ainega. See on jälle uus lisandus.Selle reproduktiivtoksilise aine

oma valdkonnast võttes, põllumajandustootjad, kui nad kasutavad taimekaitsevahendeid, mis võivad olla vähki tekitavad, siis juba nende taimekaitsevahendite kasutamise eelselt tuleb

mis võivad nende ainetega kokkupuutumisel tekkida. Sellest lähtuvalt on selle eelnõuga

Siseministeerium [hakkavad] omavahel konsulteerima, et viia pankrotihaldurite ja kohtutäiturite ettepanekud ja mõtted järgmistesse seadustesse, et ka nende õigustatud ootustele

nii. Head kolleegid! Kuna eelmine kõne oli väga pikk ja põhjalik, siis kindlasti ma püüan aega kokku hoida.

paindlikkus ja iga inimese eest hoolitsemine nii palju, kui see vähegi on meie võimuses. Ma arvan, et see eelnõu, mis kindlasti läbib kolmanda lugemise,

Töötukassalt saab seejuures toetavaid tööturuteenuseid, tööalast rehabilitatsiooni, kogemusnõustamist, tugiisikut, tööks vajalikke abivahendeid. Nende inimeste arv, kes on pikaajaliselt haiguslehel, ei ole väga suur. On välja toodud, et aastas keskmiselt 17 000 inimest, kellest 5000 on andnud märku, et nemad oleksid hea meelega valmis tööle asuma, kui oleks natukene paindlikkust ja tuge. Ma arvan, et kohandatud tingimused ja riigi tugi seda kindlasti annab. Lisaks,

[asi], millele ma tahaksin natukene pikemalt kuulajate-vaatajate tähelepanu [juhtida], on suunatud lapsevanematele. Nendele lapsevanematele, kellel on laps laps pikaajaliselt haige ja kes soovivad [saada] hooldushüvitist. Seni on

Nüüd, selle seadusemuudatusega on võimalik hooldushüvitist saada olenemata lapse diagnoosist.

olla selles, et kõige parem ravi on lähedaste olemasolu, ja selles, et keegi ei pea muretsema oma sissetuleku ja oma elukorralduse pärast, vaid saab keskenduda ja pühenduda oma lapsele. Ma arvan, et need kaks punkti selles eelnõus, kus on tegelikult väga mitmeid teisigi muudatusi, on kõige olulisemad. Veel kord: tervishoius on meil vaja paindlikkust. Mul on hea meel, et me sotsiaalkomisjonis näeme, et järjest tulevad eelnõud, mis parandavad patsientide

Suur tänu, Andre! Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 377 lõpphääletus. Helle-Moonika Helme, palun!

Head kolleegid, EKRE fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud, jätkame täiskogu istungit. Panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (töövõimetuse ennetamine) eelnõu 377. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt 69 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. Eelnõu 377 on seadusena vastu võetud. Head kolleegid, mulle on laekunud ettepanek Eesti Reformierakonna fraktsioonilt pikendada tänast istungit kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella Kuivõrd meil on kaks üsnagi mahukat päevakorrapunkti veel ees, siis aja planeerimise mõttes on igati paslik seda hääletada. Aga enne hääletuse juurde asumist, Helle-Moonika Helme, palun!

kolleegid, EKRE fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud, jätkame täiskogu istungit.Panen hääletusele Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepaneku pikendada tänast istungit kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14-ni. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 47 Riigikogu liiget, vastu 22, erapooletuid 0. Napilt, aga kindlalt on istung pikendatud kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella kolleegid, enne kui ma juhatan sisse järgmise päevakorrapunkti, veel üks informatiivne teadaanne. Nimelt, mõni minut enne kella 12 peaks meie külaliste rõdule saabuma Andorra Vürstiriigi peaminister. Nii et [neile,] kellel on soov olla sel hetkel saalis, lihtsalt teadmiseks. Nüüd saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on kultuuriministri ettekanne "Riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest", sealhulgas "Eesti spordipoliitika põhialuste aastani 2030" elluviimisest. Enne kui palun Riigikogu kõnetooli kultuuriminister Heidy Purga,

Lugupeetud Riigikogu liikmed! Head külalised! Ma tänan teid võimaluse eest tutvustada Kultuuriministeeriumi valitsemisala eesmärke ja tegevusi, mis on esitatud meie kolmes arengukavas. Need kolm arengukava on "Kultuur 2021–2030", "Sidus Eesti 2021–2030" ja "Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030". Need kõik panustavad "Eesti 2035" strateegia kõigi sihtide saavutamisse.Eesti tugeva kultuurielu ja elujõulise kultuuriruumi teevad meie inimesed. Võime olla õnnelikud selle üle, et ka pärast rasket koroonakriisi on Eesti elanikud ühed aktiivsemad kultuuris osalejad Euroopas. Meie siht, et kultuurielus osaleks vähemalt 80% elanikest, on realistlik, kui meenutame kas või möödunud, 2023. aasta kultuuri tippsündmust – noorte laulu‑ ja tantsupidu "Püha on maa". On suur rõõm, et vaatamata ekstreemsele ilmale peeti pidu uhkelt lõpuni. Laulu‑ ja tantsupeost võttis osa rohkem kui 30 000 lauljat, tantsijat ja pillimängijat ning pidu külastas ligi 90 000 inimest. Rõõm kordaläinud peost oli tõesti lõputu, nagu kõlas ka viimane laul kaare all. See on väga tähtis, sest kultuur loob ühiskonnas küünarnukitunnet ning võimendab meie väikese riigi globaalset nähtavust. See omakorda jätab väga positiivse jälje Eesti majandusse. Tajume igapäevaselt kõik, et just kultuur annab mõtte ka riigikaitsele.Sõda Ukrainas on meie argipäeva toonud paratamatult kriisiplaanide koostamise ja ka vastavad õppused. Samas muudavad kultuur ja sport meid kriisidele iseenesest vastupidavamaks. Kultuuril ja spordil on võime elavdada majandust. Just sellepärast on oluline, et kultuur ja sport said tänavuses riigieelarves raha juurde sellistele tegevustele, mis toovad riigikassasse lisa või mille mõju tunneb esimesena loovisik.Head kuulajad! Vaatamata kõigele rõõmustavale püsib meie suurim murekoht endisena: kultuuri kättesaadavus ja Eesti regionaalsed erinevused. Riigi kohalolu tajumine on samuti julgeolekuküsimus ja kultuurivaldkonnal on võimalus aidata neid vajakajäämisi tasandada. Mõelgem hetkeks rahvaraamatukogude võrgustikule. Neid on meil üle 500. Raamatukogu muutub üha enam kogukonnakeskuseks ja laiemalt avalike teenuste pakkujaks. Omavalitsustele toeks olev raamatukogude kiirendi, mahuga pool miljonit eurot, millele omavalitsused lisavad sama palju, annab selleks arenguhüppeks võimaluse.Öeldut ei tohiks mõista nii, et raamatud marginaliseeruvad. Raamatud ei kao raamatukogudest mitte kunagi ja mitte kuhugi. Seepärast on väga tähtis, et enim loetud kirjanikud saaksid laenutatud raamatute eest ka väärikalt hüvitist. Autorihüvitusfondi mahu suurendamisega miljoni euro võrra jõuab õiglasem tasu otse loovisikuteni. Ka Eesti Kultuurkapitali seaduse ja hasartmänguseaduse muutmine on tubli samm edasi, sest see laiendab võimalusi saada loometöö eest sotsiaalsed garantiid. Lisaks on see muudatus oluline, sest riiklikult tähtsate kultuuriehitiste valmimise süsteem muutub senisest paindlikumaks.Kuidas levib lugu Eestist, lugu meist? Olen päris veendunud, et tehnoloogiline areng ei saa asendada päris inimesi, päris lugusid. Eesti film on meie oma lugude rääkimiseks suurepärane meedium. Läinud aasta oli Eesti filmile erakordne. UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kantud Vana-Võromaa suitsusaunas räägitud lood ja laulud on rullunud üle maailma. Võrokeelne laul kõlab nii kinolevis kui ka prestiižsetel festivalidel ja auhinnatseremooniatel. Palju õnne tegijatele selle eest ja jaksu edaspidiseks!Filmitööstus edaspidiseks!Filmitööstus elavdab majandust, õigem oleks öelda, ongi selle orgaaniline osa. Film Estonia 2022. aasta analüüsi kohaselt loodi aasta varem, aastal 2021, tänu tagasimaksefondile tervelt 189 töökohta. Tagasimaksefondi toel investeeritud iga euro kohta luuakse majanduses kokku 5 eurot väärtust. Meie kinosaalid on rahvast tulvil ning kuni on lugude vestjaid, tehakse neid lugusid ja tahetakse ikka veel teha ja kuulda ning ka näha.Kuid näha.Kuid see, mis on täna, võib homme olla juba teisiti. Kultuuris osalemist ja selle järelkasvu tuleb kasvatada siin ja praegu iga päev.Kultuuriranitsa algatus on ainuüksi sel õppeaastal toonud kultuuri juurde 138 000 põhikooliõpilast. Üks liigutavam tagasiside programmile tuli eelmisel aastal Ida-Virumaalt, kus õpetaja tunnistas, et ta sai esimest korda üle 20 aasta viia riigi toetuse abil oma õpilased teatrisse. Me mõistame, et keskmiselt 11 eurot õpilase kohta aastas on selgelt liiga vähe, mistõttu vajab kultuuriranits tingimata mingil hetkel ka lisarahastust. Seda kinnitavad üle poole osalenud koolidest. Lisaks aitab kultuuriranitsa algatusse panustatud eelarve loomesektorisse raha tagasi tuua, seda noorte, meie järelkasvu kaudu. Arvestades kultuuris tekkivat väärtust, on see nagu liitintressiga investeering. Praegune järjekindel panus lubab meil loota kultuuri üha suuremale tasakaalustavale mõjule ühiskonnas ka aastate pärast.Riigieelarve pingeline olukord ei võimalda aga toetada meie rahvuskultuuri ja sporti määral, et pikemas plaanis oleks tagatud Eesti rahvusvaheline konkurentsivõime. Vähenenud on ka kohalike omavalitsuste võime panustada kultuuri ja sporti. Näiteks langes 2022. aastal spordi osakaal kohalike omavalitsuste eelarvetes keskmiselt 3,3%‑ni. Eraraha kaasamine kultuuri‑ ja spordivaldkonna edendamiseks liigub küll rahulikus, kuid kindlas tempos tõusujoones, kuid samas on eraraha kaasamise potentsiaal siiski kordades suurem kui praegune tegelik pilt. Ettevõtete võimalikust annetuste mahust tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas olevatele organisatsioonidele jõudis kultuuri‑ ja spordiasutusteni 2022. aastal vaid umbes 0,5%. Oleme koos partneritega töötamas välja ettepanekuid, kuidas seda olukorda muuta.Head kuulajad! Kultuur loob jagatud tähendusi kõigi vahel, kes me siin Eestis elame. Suur roll selles on ka meedial. Eesti rahvusvahelistub. Siia tullakse tööle, õppima, perekonda looma ja paraku ka kurvematel põhjustel, nagu kestev vallutussõda Ukrainas. Erameedia ja Eesti Rahvusringhäälingu täiendav toetamine kokku 3 miljoni euroga, et tuua vene ja inglise keele kõnelejad ühisesse kommunikatsiooniruumi, aitab tagada ühtset inforuumi ja koostöömeeleolu kõigi vahel, kes me Eestis viibime. Eesti integratsiooni monitooringu tulemustele tuginedes teame, et Eestis elavate venekeelsete elanike meediatarbimise valikud on tõesti muutunud. Vähenenud on Venemaa kanalite usaldusväärsus ja suurenenud Eesti meedia roll.Niisamuti on oluline kultuuri kättesaadavus mis tahes platvormidel. Kultuuripärandi digitegevuskava aastani 2029 võimaldab Eesti kultuuripärandi muuta kõigile huvilistele kas või globaalselt digitaalsena kättesaadavaks ja kasutatavaks. 2023. aasta lõpuks oleme suutnud digitaalsena kättesaadavaks teha 42% kultuuripärandist. Uus põlvkond peab loomulikuks, et kogu info on kättesaadav ning vaid mõne kliki kaugusel. Ja kui ei ole, siis otsitakse midagi muud, mis on kergemini leitav. Nii on üha suurem oht sattuda infosohu ja kaotada järjepidevus oma rahvuskultuuriga.Pinevas julgeolekuolukorras ei ole sugugi ülearune mõelda kultuuripärandi turvalise säilimise peale, sest Ukrainas toimuv on meile kõigile traagiline õppetund. Me aitame Ukrainat oma võimaluste piires nii kaua, kui vaja. Kultuuriministeeriumi eestvedamisel ning koostööpartnerite ja Eesti Arhitektide Liiduga viisime läbi Žõtomõri oblasti perekodude arhitektuurikonkursi. Oleme panustanud rahaliselt Ukrainaga seotud kultuurikoostöösse. Peame oluliseks just digivaldkonna ja kultuuri seostamise kogemusi jagada oma Ukraina kolleegidele ning nende huvi selle vastu on suur.Lugupeetud rahvasaadikud! "Eesti 2035" siht on tugev, uuendusmeelne ja vastutustundlik majandus. Seepärast oleme veelgi suuremasse fookusesse võtnud loomemajanduse edendamise. Möödunud aasta novembriks olid välja töötatud Euroopa Liidu uue rahastamisperioodi loomemajanduse arendamise meetme kõik tingimused ja esimene taotlusvoor loomeettevõtjatele tugiteenuste pakkumiseks avanes juba suvel.Majanduskeskkond, eriti loomesektor, on väga dünaamiline ja sellepärast ei asenda miski pidevat silmast silma suhtlust. Me korraldasime sel talvel valdkondlike valdkondlike arutelude seeria, et ühiselt leida täiendavaid mooduseid kultuuri ja loovuse majandusliku mõju suurendamiseks ning Eesti rahvusvahelise nähtavuse kasvatamiseks. Kaasa lõi üle 180 sektori esindaja kõikidest valdkondadest, muusikast mängutööstuseni. Majandusliku mõju kasvatamise tegevused on ministeeriumis juba käivitatud, aga targalt, mis tähendab, et me ei loo juurde uusi struktuure, vaid kasutame maksimaalselt ära juba olemasolevaid meetmeid minimaalse bürokraatiaga.Igivana dilemma, kas inimene või taristu, on jäänud kõigi nende mõttevahetuste keskel püsima. Euroopa Liidu kliimaeesmärkidega kaasnevad meile olulised kohustused, mida peame läbivalt arvestama oma taristu korraldamisel, aga ka poliitikameetmetes, tagamaks meie muinsuskaitselist kultuuripärandit. Seepärast on paslik esile tõsta ehitismälestiste energiatõhususe tõstmise ning etendusasutuste energiasäästlike valguslahenduste toetamise meetmed. Kolme järgneva aasta jooksul toetame avaliku funktsiooniga ehitismälestisi kokku 24 miljoni euroga, teatrite energiasäästlike valguslahenduste meetme maht on 9 miljonit eurot. Seda kõike ikka selleks, et suurem ressurss jääks vahetult elamuste loomise ja loovisiku heaks, mitte ei kuluks maailmaruumi kütmiseks.Eesti humanitaarteaduste ja eriti kultuurivaldkonna teadusuuringute olukord on viimasel kümnel aastal olnud muret tekitav. Et olukorda leevendada just vähe‑ ja alauuritud teemavaldkondades ja soodustada teadlaste järelkasvu, oleme viimastel aastatel eraldi rahastanud kultuuri teadus‑ ja arendustegevusi loovuurimuste toetamise kaudu ning käivitanud Eesti kultuuri teadus‑ ja arendusprogrammi kogumahuga 6,4 miljonit eurot aastani 2026.Head Riigikogu liikmed! Lõimunud ja sidusa ühiskonna alus on eesti identiteet ning eesti keel ja kultuur. Sidusa ühiskonna tunnus on sotsiaalne kaasatus. Läinud aastal mõjutas Eesti ühiskonna sidusust Venemaa jätkuv agressioonisõda Ukraina vastu ning ettevalmistused üleminekuks eestikeelsele haridusele. Äsjase uue lõimumismonitooringu tulemused näitavad, et pikas vaates oleme lõimumises teinud märkimisväärseid edusamme.Kõige olulisem eduka lõimumise kriteerium nii eestlastele kui ka venekeelsete vaatajate ja vastajate jaoks on vägivaldsete rahvuskonfliktide vältimine, mida peavad väga oluliseks võrdselt üle 80% kõigist püsielanikest. Üha selgemalt on näha muster, et mida integreerunum on inimene, seda parem on tema majanduslik toimetulek ja tööturupositsioon. Majanduse areng on teine oluline väärtuskriteerium kõigile Eestis elavatele inimestele.Muust rahvusest inimeste eesti keele oskus on kasvanud aeglaselt, kuid järjepidevalt. Nende osakaal, kes enda hinnangul ei oska eesti keelt üldse, on langenud 4%‑ni. Muret teeb, et üle poole 15–29-aastastest noortest hindab oma keeleoskust keskmiseks või nõrgaks. Samas soovib üle 80% venekeelsetest vanematest, et nende lapsed omandaksid eesti keele oskuse juba maast madalast, ning oodatakse, et üleminek eestikeelsele haridusele aitab noortel tõhusalt sulanduda eestikeelsesse kultuuriruumi ja avalikku ellu.Sõda Ukrainas on mõjutanud ka rahvastiku koosseisu sõjapõgenike migratsiooni tõttu. See on omakorda olulise tähtsusega meie inimeste integratsioonikäsitluses. Inimsuhted on kohati kindlasti teravnenud, kuid teisalt on sõda Euroopas loonud ka solidaarsust. Aastatel 2022–2023 on Eestis ajutist kaitset taotlenud ligi 51 000 inimest. Ajutise kaitse pikendamist taotles 35 000 inimest. Palun seega teilt, head rahvasaadikud, alati oma avalikes sõnavõttudes lähtuda tegelikest arvandmetest, et mitte asjatult külvata ühiskonnas hirmu ja segadust. Meie inimeste toetus sõjapõgenike abistamisele on kõrge ka nende seas, kes üldiselt Eesti riigi toetust sõdivale Ukrainale väga positiivselt ei hinda.Selleks, et kuni 19‑aastastel Ukraina sõjapõgenikel ei kaoks side oma keele ja kultuuriruumiga, on kahe taotlusvooru kaudu välja jagatud 200 000 eurot. Selle eest on Integratsiooni Sihtasutus ehk INSA toetanud ukraina keele ja kultuuri õpet, kultuurisündmusi ning kirjanduse väljaandmist. Oleme kaasanud omavalitsusi, kes on oluline lüli sõjapõgenike toetamisel.Riikliku kohanemisprogrammi töömaht suurenes suure hulga ajutise kaitse saajate tõttu lausa poole võrra. Kohanemisprogrammi pakuti kolmele sihtrühmale: Eestis tähtajalise elamisloaga viibivatele välismaalastele ehk nii‑öelda tavarände alusel siia saabunud uussisserändajatele, samuti rahvusvahelise kaitse saajatele ja ajutise kaitse saajatele. Hõlbustamaks uussisserändajate kohanemist Eestis, valmis uus infoteenus "Eestis kohanemine", mis koondab endasse kogu vajamineva info olemasolevatest teenustest. Õnneks püsib huvi eesti keele omandamise vastu endiselt kõrge.Pingeline olukord maailmas muudab lõimumispoliitikas eriti oluliseks turvalisus‑ ja julgeolekuaspekti arvestamise. Venekeelse vähemuse lõimumise hindamisel tuleb peale keeleoskuse veelgi rohkem tähelepanu pöörata mentaliteedile ning kaitsetahtele. Seda kõike aitavad saavutada muu hulgas kultuuri‑ ja spordisündmused, mis toovad inimesi eesti kultuuriruumi kultuuriruumi juurde. Selleks eraldati eelmisel aastal üle miljoni euro ning toetusi said kõiksugused ettevõtmised nii Ida-Virumaal kui ka üle Eesti.Lugupeetud kuulajad! 2023. aasta oli liikumisaasta, mis tõstis tähelepanu keskmesse liikumisaktiivsuse vajaduse. Igal kuul oli fookuses erisugune liikumisviis või ‑võimalus, millel kõigil oli üks eesmärk: hakkame ometi ennast liigutama.Kui liikumisest saab meie igapäevaelu osa, saame olla ka rahvana kestlikud. Majanduslik kasu tuleb mängu ka siin, kuna tervemad ja õnnelikumad inimesed viibivad kauem tööturul. Kes tahakski jõude kodus istuda, kui keha ja vaim on valmis tegema meelepärast ja jõukohast tööd? Vaid 1% kõrgem hõivemäär vanusegrupis 65+ eluaastat tooks riigile üle 7 miljoni euro tulumaksu aastas, 3% kõrgem aga lausa 21 miljonit. See kõik aitab vähendada tervishoiukulusid ning hoida kõrgel meie kultuurist osasaamist ja soovi ise pikema aja jooksul elamusi luua, näiteks kaasa lüües rahvatantsuringis või harrastusteatris.Liikumisaasta sõnum levis jõudsalt, kuna selle toimumisest olid teadlikud 44% inimestest. On huvitav paradoks, et suur osa rahvast ei pane kuidagiviisi kahtluse alla vajadust liikuda. Eesti spordiregistri andmetel tõusis spordiharrastajate arv mullu rekordilise 225 000‑ni. Peaaegu kolmveerand harrastajaskonna kasvu määrast tuli täiskasvanute arvelt ja vaid veerand olid noored. Meie lapsed ei kipu väljaspool trenne kuigivõrd liikuma. Seega jääb liikumisharrastuse soodustamine meie prioriteediks ka nüüd, kui liikumisaasta on teatepulga üle andnud kultuuririkkuse aastale.Võtmesõna on koostöö nii kogukondade, omavalitsuste kui ka riigi tasandil. Sellest tulenevalt leppisid Kultuuriministeerium, Sotsiaalministeerium ning Haridus‑ ja Teadusministeerium koos allasutustega kokku liikumisharrastuse tegevuskava aastani tegevuskava aastani 2026, mille tulemustest saame rääkida juba edaspidi. Kvaliteetsete tasuta liikumisvõimaluste tagamiseks jätkasime regionaalsete tervisespordikeskuste programmi elluviimist. Austatud minister, ma korraks katkestan teid.

Mullu oli riigieelarves tervisespordikeskuste juurde olme‑ ja teenindushoonete rajamiseks ette nähtud 3 miljonit eurot. Taotlusvoor oli edukas ning jätkamine eeldab lisavahendite olemasolu ka järgmistel aastatel.Lisaks sellele tegi valitsus mullu märgilise otsuse eraldada Eestis toimuvate kõrgetasemeliste ja suure turunduspotentsiaaliga võistluste korraldamiseks alates sellest aastast 3 miljonit eurot aastas. See annab korraldajatele kindlustunde spordisuursündmuste korraldusõiguse taotlemiseks pikemas perspektiivis, samuti muutub spordivõistluste toetamine süsteemsemaks.Rahvusvahelised katusorganisatsioonid on meie innovaatilisust ja professionaalsust hinnanud väga kõrgelt. Näiteks on siit võimalik toetada igal aastal palju diskussiooni tekitanud Rally Estonia korraldamist ja kauaoodatud laskesuusatamise maailmameistrivõistluste korraldamist 2027. aastal. Rahvas liigub spordivõistlustele, kuid tarbib ka kohalikke teenuseid, ööbitakse, süüakse, osteldakse, ning majanduslik mõju on taas märkimisväärne.Juba aastaid on Kultuuriministeeriumil selliste võistluste toetamiseks eraldi meede ning mullu saime toetada kokku kümmet spordivõistlust kogumahus ligi 2,4 miljonit eurot. Kes kahtleb, siis arvud arvud kõnelevad selget keelt. Need võistlused tõid Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetel riiki üle 25 miljoni euro välisraha, millelt laekus käibemaksu riigile vähemalt 3,4 miljonit. Seega laekus käibemaksu peaaegu poolteist korda enam, kui oli riigi algne toetus sündmuste korraldamiseks.Üldse eraldas Kultuuriministeerium 2023. aasta eelarvest spordivaldkonnale kokku 51 miljonit eurot, mida on rohkem kui kunagi varem. Spordivaldkonna toetustest üks suuremaid on treenerite tööjõukulu toetus. Selle taotlusvooru maht tõusis 7,8 miljonilt eurolt 12,2 miljoni euroni ning selle tulemusena noortega täiskoormusega töötavate treenerite alampalk 400 euro võrra, jõudes 1400 euroni. Ehkki treeneri miinimumpalk on küll pidevalt tõusnud, on see siiski Eesti keskmisega võrreldes madalam ja vajab suurt tähelepanu ka järgmistel aastatel. Toetussüsteem on vaatamata murekohtadele motiveerinud treenereid koolitusi läbima ja taotlema kutsetunnistusi. See on aidanud tagada neile sotsiaalsed garantiid.Õnneks näitas mullune uuring ka seda, et sport on meil aus. Laialdast dopingu kasutamist Eestis kõigi eelduste kohaselt ei toimu. Valemängijate spordist väljajuurimine või sellele kaasa aitamine peab olema jätkuvalt erilise tähelepanu keskmes.Lugupeetud Riigikogu liikmed! 2024. aasta on alanud suure hooga. See on olümpia-aasta. Üle paljude aastate võõrustame olümpiamänge ja paraolümpiamänge taas Euroopas. Soovin sitkust meie sportlastele ja palju positiivseid emotsioone ka kaasaelajatele. Kuna Eesti Olümpiakomitee tähistas mullu 100 aasta juubelit, siis kasutan juhust ning tänan veel kord kõiki, kes on aastate jooksul olümpialiikumisse oma panuse andnud.Avatud andnud.Avatud on Tartu kui tänavuse Euroopa kultuuripealinna programm "Ellujäämise kunstid", mis toob linna külalisi lähemalt ja kaugemalt, suurematele ja väiksematele sündmustele. Nagu ennist öeldud, 2024. aasta on ka kultuuririkkuse aasta, kus saavad hääle Eestis igapäevaselt ainuomast kultuuri loovad rahva‑ ja rahvuskillud ning kogukonnad. Tuleval aastal aga tähistame Eesti Kirjanduse Seltsi eestvedamisel Eesti raamatu 500. aastapäeva.Jutuvestja Piret Päär on öelnud, et lood, mida sa räägid, loovad sind ennast. Kultuuriministrina kinnitan, et see ülevaade kultuuri, spordi ja kultuurilise mitmekesisuse valdkonna arengutest aitab luua ja rääkida Eesti lugu ning on samaaegselt igikestva Eesti loo teenistuses. Mullusuvisel noorte laulu‑ ja tantsupeol saadud emotsioon õpetas meile, et vaatamata mis tahes oludele on kõik alati võimalik. Neil päevil oli Eesti naeratav ja kogukondlik. Ma tahan uskuda, et samasuguses koostöövaimus loome me iga päev kultuuri edendamise kaudu ühiseid väärtusi ja hoiame Eestit tasakaalus. Aitäh!

jäeti ära poole miljoni eurone toetus. Samal ajal räägib valitsus suhkrumaksu vajadusest, et parandada noorte tervist, teie rääkisite liikumisvajadusest.

näiteks olümpiakomiteelt raha ära ja jätta kõik alaliidud ilma kureerimise ja koordineerimiseta. Kahjuks on praegu tekkinud selle tõttu segadus ja koolisport kui selline võib hakata vaikselt välja surema.

on see, et Eesti lapsed saaksid liikuda oma kodukoha lähedases paigas, et neile pakutakse seal võimalikult mitmekesiseid liikumisega seotud tegevusi. See ei tähenda seda, et nad peaksid ilmtingimata ainult võistlema. Võistlussport ei kao laste hulgast mitte kuhugi. Probleem ongi selles, hea rahvasaadik,

See ühelt poolt tekitab sellise tunde, et osal inimestel on üsna keeruline teatrisse jõuda: ennem läheb tükk maha, kui sinna pileti saab. Osa teatreid käib ka mööda Eestit ringi

Ma tänan küsimuse eest! Kultuuriministeeriumil on olemas selline meede nagu "Teater maal", selle kaudu saab taotleda väljasõitudeks raha. Aga

oma kavas või tegevuskavas selline vajadus ja igapäevaharjumus olemas,

seda teevad, teevad seda maksimaalsel määral ja jõuavad vajalikesse kohtadesse, inimesteni. Margit Sutrop, palun! Margit Sutrop, palun! Austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Aitäh selle ülevaate eest ja suur tänu selle suure töö eest, mida Kultuuriministeerium on teinud!

ja arusaamine ühiskonnas toimuvast, tekstidest, kõikidest andmetest, kes suudavad hallata meile vajalikke süsteeme ja tõlkida neid inimkeelde ning hoida meie ühiskonna õigel rajal. Me oleme seda tähele pannud

Unistada tuleb suurelt ja eesmärgid peavad olema pingutamist motiveerivad. "Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030" on seda. Aga samas on reaalsus hirmutav. Kurb tõdeda, et ülekaaluliste laste ja noorte arv on kasvutrendis. Kui meie püramiidi alumine osa on nõrk, ei ole meil ka head loota tippsportlaste järelkasvuks. Te tõite oma ettekandes välja mure, et meie noored ja lapsed liiguvad vähem. Minu küsimus: mida me peame riigina tegema, et motiveerida meie inimesi oma tervise eest hoolt kandma? Aitäh,

Tänan selle kokkuvõtva ettekande eest, mida me saime põhjalikumalt arutada kultuurikomisjonis. Täna me teame ja tunnetame, et Eesti kultuurielu on väga-väga rikas, uusi professionaalset elamust või osalust pakkuvaid sündmusi tuleb igal aastal juurde. Minu küsimus on selline. Milline on ministeeriumi poliitika nii-öelda traditsiooniliste, ajalooga kultuuriorganisatsioonide ja -sündmuste ja uute, veel oma kohta otsivate algatuste mis kõnetavad [just] nooremat põlvkonda? Milline on suhe nende toetamisel? Suur tänu selle küsimuse eest, hea endine kultuuriminister Signe Kivi! Ma usun, et need väärtused ja see nägemus või küsimuse püstitus, mida te praegu esitasite, on olnud samasugune alates sellest ajast, kui teie minister olite. See tähendab seda, et loomulikult võtab riik võtab riik esmaseks kohustuseks enda sihtasutuste traditsiooniliste väärtuste hoidmise, ent sealjuures peab alati kaaluma ka uue kultuuri või

Ikka võib. Aitüma! Aga ma tegelikult küsin ikkagi eesti keeles. Eesti keelenõukogu saatis 2023. aasta mais kultuuriministrile ja Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepanekud, millest üks oli analüüsida igakülgselt lõunaeesti keelte, võru ja setu keele seisundit ning töötada välja ettepanekud neile õigusliku staatuse leidmiseks. Minu küsimus ongi selle

2 miljoni euro eest tegelikult teevad? Ma tänan küsimuse eest, Helle-Moonika Helme! Sellele küsimusele võiksid minu meelest vastuse anda Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmed, kes ilmselgelt peaksid olema tegelenud selle küsimusega, mis teile muret valmistab. Küsimusele, kas julgeolekuasutused on teinud ETV+ peatoimetajale julgeoleku- või taustakontrolli, ma kindlasti vastata ei oska.

Samas on selge, et ressursid on meil piiratud. Sellest johtuvalt ongi mul küsimus. Kui me vaatame näiteks teatreid, siis Eesti

Ma tänan küsimuse eest! Ma loodan, et ma sain õigesti aru, et te viitasite kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumpalgale. Või viitasite lihtsalt palgale? Siin on nagu väike vaks erinevust. Valitsus tegi paar aastat tagasi otsuse, mille

2023. Kultuuriministeeriumi haldusalas on neid inimesi kokku ligikaudu 3600. Need on riigi hallatavates asutustes

aktiivne ja minu teadmiste kohaselt hea. Meil on valmimas rahvaraamatukogu seadus, seda on pikalt ette valmistatud. Pikalt selles mõttes, et [eesmärk on olnud] mitte kiirustada ja teha otsuseid põhjalike läbirääkimiste tulemusena,

Riigiametnikud töötavad teie alluvuses. Omanike keskliidu arvates on kohati tegemist Nõukogude aja pärandiga, kus Tallinnast Pikalt tänavalt juhitakse linnaruumi arengut Valgas või Võrus.

Minu küsimus teile on selline. Kas te usute sellesse, et meil on see võimalus, ja kas riik juba valmistub selleks? Andre Ma usun, et kõik on võimalik. Anti Haugas, palun!

Aga ma küsin saavutusspordi kohta. Millised on Eesti riigi soovid või ambitsioonid saavutusspordis?

[tegemine], see on rahvuslik uhkus, seotud kaitsetahtega, innustab inimesi liikuma. Millised võiks olla või on meie ambitsioonid ja kuidas me need saavutame? Aitäh,

palun! Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister, aitäh selle ülevaate eest ja aitäh selle koostöö eest, mida oled suutnud ära teha!

Kuidas sa kommenteerid seda, et viimase 20 aasta jooksul on Kultuuriministeeriumi osakaal riigieelarves vähenenud pea kaks korda? Sa oled küll minister olnud oluliselt lühema aja kui 20 aastat, aga numbrid on langenud kaks korda: 3,84%‑lt 2002. aastal 1%‑ni aastal 2022. Mida me saame teha ja kas saab midagi teha? Kas see langus on jätkuteel? Ja veel ka teine küsimus siia otsa. Kas kultuur on Eestis ühtlaselt kättesaadav igal pool? Kui ei ole, siis milliseid samme kavatsed astuda, et need kitsaskohad likvideerida? Suur

suuremad ehitised, sporditaristud, siin viimane oli suur jalgpallihallide rajamise kampaania –, siis näitab see jah nagu mingil määral kukkumist. Mida me saame teha? Me saame teha seda, et

panustada olnud väga hektiline ja mitte eriti jätkusuutlik. Seetõttu oleme osasid projekte püüdnud pikendada, et kohalik omavalitsus saaks oma osalusega

töökohad viiakse minema, toimub järjekordne tsentraliseerimine ja otsustamine viiakse pealinna. See ei ole kindlasti regionaalselt ole kindlasti regionaalselt jätkusuutlik. Aga ma küsin sellesama eelmise küsimuse jätkuks, mille Lauri Laats esitas: millised on valitsuse prioriteedid piirkondlike ja regionaalsete spordiobjektide rahastamisel ja ehitamisel? Kas neid üldse on? Aitäh,

Need etteheited ei vasta päriselt tõele, aga et neid ümber lükata, siis ma pigem ootaks selle valmis dokumendi, seaduseelnõu detailid ära, et te saaksite ise, oma pilguga veenduda, et pilt ei ole sugugi nii must, nagu te meile siin maalida püüate.

On [kaalutud] sarnast meedet või meetodit nagu on riiklikult tähtsate kultuuriobjektide puhul, et luua sinna kõrvale sarnane süsteem riiklikult tähtsate spordiobjektide rajamiseks. Kas see on kõige parem mõte? Ma arvan, et Riigikogu peab seda arutama. Ma alustan

kultuuripealinna põhiprogrammis. Samal ajal on täiesti tähelepanuta jäänud Eesti lipu 140. aastapäeva tähistamine ja need üritused, mis toimuvad Otepääl. Minu küsimus on: mil moel sai juhtuda selline asi, et rahvuslikke väärtusi võimendav, kandev üritus "Eesti lipp 140" on jäänud Tartu kultuuripealinna programmis täiesti tähelepanuta? Aitäh,

kõigest 4%-ni. See tähendab, et tulemused on täiesti nähtavad ja mõõdetavad, käegakatsutavad. Soovitan teil sirvida üheksandat lõimumismonitooringut, kus on rida tulemusi, mis näitavad, et pikas vaates on lõimumises toimunud meil väga märkimisväärne edasiareng. Näiteks üks number: 58% muukeelsest elanikkonnast suhestuvad Eesti riigiga positiivselt ja on lõimunud. Väga suur heameel on mul isiklikult selle üle, et eriti suure arenguhüppe on teinud noored, kes on rohkem lõimunud kui nende vanemad. Kui uussisserändajatest rääkida, siis selle viimase monitooringu kohaselt on lausa 76% neid, kes väidavad, et nad on Eestis väga hästi kohanenud. Me ootame positiivset üleminekut eestikeelsele haridusele, mis

Te vastasite Arvo Alleri küsimusele raamatukogude kohta, et ta maalib hullema pildi, kui tegelikult on. Saadik on pärit Ida-Virumaalt. Mina olen Järva‑ ja Viljandimaalt ja ütlen, et see probleem on täpselt selline, nagu Arvo Aller seda kirjeldas.

[Rahva]raamatukogu seadust on välja töötatud koostöös raamatukogude ja kohalike omavalitsustega. Kohaliku omavalitsuse elanike ja kohaliku omavalitsuse vaateid on kindlasti arvestatud ja leitud parim võimalik viis

Ometi on teil ametis kultuurilise mitmekesisuse asekantsler, kelle ülesanne on toetada Eestis elavate vähemusrahvuste kultuurielu, aidates säilitada nende keelt ja omapära, ning korraldada vähemusrahvuste kultuurielu arenguks vajalike tingimuste loomist Eestis. Selline tegevus töötab vastu muulaste integreerimisele ning ahendab hoopis eesti keele ja kultuuri ruumi. See kannab eesmärki muuta Eesti multikultuurseks segaühiskonnaks ja lõimida hoopiski eestlasi sisserännanutega. Miks toetab valitsus võõrrahvaste kultuuri ja keeli ning nende arenguks vajalike tingimuste loomist Eestis, tehes seda pealegi Eesti maksumaksja raha eest ja eestlaste identiteedi hinnaga? See on otseses vastuolus meie põhiseadusega. Aitäh! Aitäh teile küsimuse eest! Teie mure on asjatu. Me ei tooda multikultuurset keskkonda, vaid loome tingimused meie riiki sisenejatele, siia tööle

Peamine ülesanne on siiski tegeleda meie oma rahvaga, aga samal ajal pakkuda abi neile, kes soovivad meie kultuuriruumis kaasa lüüa. Aitäh Henn Põlluaas, protseduuriline küsimus, palun! Aitäh! Austatud eesistuja, mida teha ministriga, kes vastab hoopis ma ei tea kelle küsimusele, mitte minu küsimusele? Mina küsisin, miks tema alluvuses oleva kultuurilise mitmekesisuse asekantsleri ülesanne on toetada vähemusrahvaste kultuurielu, aidata neil keelt säilitada ja toetada nende [kultuuri] arengut Eestis. See on risti vastupidine sellega, millest minister rääkis: justkui nemad aitaksid sisserännanutel lõimuda Eesti kultuuri.

1 miljon eurot kvaliteetse venekeelse ajakirjandusliku sisu loomiseks erameediakanalites. Samas on venekeelse Delfi toimetaja Andrei Šumakov öelnud sellised sõnad: "Eestis elavatelt Venemaa kodanikelt valimisõiguse äravõtmine on valesti ajastatud ja kahjulik. Ja lihtsalt rumal." Kas teie nimetate seda kvaliteetseks ajakirjanduseks? Kas selliseid seisukohtasid peaks riigieelarvest rahastama ja igapidi toetama?

Rahvusringhäälingu maja saime sinna sisse, või õigemini, see sõltub teist ja kulka nõukogust ja veel mitmest erinevast nüansist ja aspektist, aga loodetavasti see nii läheb, nagu see seal piimaga sees on. Nüüd tegeleme Estoniaga. Mis seisus need erinevad objektid teie teadmise kohaselt praegu on? Aitäh,

kohad. Tõepoolest, kultuurielus osalemise kohta on tehtud selline statistiline ülevaade, et 2017. aastal oli see peaaegu 79% ja aastaks 2020 oli see kukkunud 73% peale, ehk

kanalite arendamiseks. See on päris suur raha: 1 miljon eurot 2023. aastal, 2 miljonit eurot … 1 miljon läks erameediale, 2 miljonit ERR‑ile.

te ütlesite, et see on nagu kapo teema ja, ma ei tea, kellegi teise teema, ERR-i nõukogu teema. Aga see on ju fakt, need küsimused peaks ära küsima.Vastasite Kert Kingo küsimusele, et raha on vajalik info edastamiseks venekeelsele elanikkonnale. Tõepoolest, eks ole, Kremli jutupunktid

ilusad sõnad arengukavas! Viisime läbi Ukraina Žõtomõri oblasti perekodude arhitektuurikonkursi. Jälle, väga tore! Vaat sinna meil raha on! Eesti peredelt võtame toetused ära, aga toetame Ukraina peredele kodude ehitamist.

ei ole muidugi kellelegi keelatud. Loomulikult on nad väga hästi kohanenud, sest siin on neile mõnus venekeelne keskkond tagatud. Isegi Eesti ministeeriumide koduleheküljed, ametite koduleheküljed on jätkuvalt venekeelsed – ka Eesti riik suhtleb nendega vene keeles. Loomulikult on nad siin väga mõnusasti ennast sisse

Mida rohkem on eestlasi, kes ei oska vene keelt, ja mida rohkem on neid eestlasi, kelle aktiivne vene keele oskus on vähenenud, seda rohkem on neid nii-öelda teisest rahvusest elanikke, kelle eesti keele oskus on paranenud. Nii triviaalne ja lihtne see ongi! Ehk see, mida ma olen siit puldist mitu korda öelnud: kui me suhtume oma keelde ja kultuuri väärikalt ja ei lähe kohe, eks ole, ükskõik, kes meiega rääkima tuleb, koogutades üle nende keelele, seda rohkem hakkavad nemad

Aitäh, austatud juhataja! Head ametikaaslased! Tänan ministrit sisuka ettekande eest ja loodan, et need suured plaanid ja tegemised, mis on algatatud või plaanis, jõuavad ka lõpusirgele. Kultuuriministeeriumi haldusalas on teatavasti väga palju olulisi valdkondi. Eesti riigi püsimajäämine sõltub suuresti oma keele ja kultuuri hoidmisest, eesti kultuuri arendamisest ja toetamisest. Nii et iga euro, mis me kultuurivaldkonda suuname, läheb õigesse kohta. See, et viimase 20 aasta jooksul on Kultuuriministeeriumi osakaal riigieelarves enam kui kaks korda vähenenud, on kahetsusväärne. Ei saa kuidagi nõus olla levinud arvamusega, et Kultuuriministeeriumi eelarvenumbrites on ainult kulu, mitte tulu. Kui me vaatame sisse kas või loomemajandusse, siis näeme hoopis teistsugust pilti. Vaatamata eelarvenumbritele on valdkonnas tehtud, tegemisel ja plaanis väga vajalikke tegevusi, ägedaid projekte. Hea oli ministri ülevaatest kuulda arengu kohta spordivaldkonnas, liikumises, plaanidest lõimumisel, panustamisest kultuuri-, teadus- ja arendustegevusse, Euroopa Liidu uue rahastamisperioodi loomemajanduse arendamise meetme käivitamisest ja muustki. Hästi on vastu võetud ja rakendunud sotsiaaldemokraatide jaoks väga oluline laste ja noorte huvihariduse ja ‑tegevuse toetus ja kultuuriranits. Mitte keegi ei kahtle nende toetuste vajalikkuses ning see on laste haridusteed kahtlemata rikastanud. Kenasti töötab Film Estonia tagasimaksesüsteem, mis toob majandusse iga aastaga järjest rohkem ressurssi. Muret teeb aga kultuuritöötajate palga konkurentsis püsimine. Meenutuseks, kõige kiiremini kasvas kultuuritöötajate miinimumpalk minister Indrek Saare ametiajal. 2015. aastal oli brutokuumäär 731 eurot ja 2019. aastal 1300 eurot. Isamaa ridadesse kuuluva ministri ajal palga alammäära kasv peatus, ehkki kultuuritöötajate palgafondi suunati raha juurde. Pärast mitmeaastast pausi tõsteti kultuuritöötaja miinimumpalka uuesti 100 euro võrra 2022. aastal. Kultuuriministri portfell kuulus sel ajal Keskerakonnale. Kõige rohkem on kultuuritöötajate palga tõusu panustanud Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Ka kultuuriminister Piret Hartman tõi oma esimesel ametiaastal riigieelarve läbirääkimistelt kaasa uue palgatõusu: kultuuritöötajate riiklik miinimumpalk tõusis 1600 eurole ja palgafondi suunati veel 7,34 miljonit eurot lisaraha, mida asutuste juhid võisid omal valikul erinevate palgaastmete vahel jaotada. Head Riigikogu liikmed! Sotsiaaldemokraadid peavad oluliseks seadusemuudatust, mis parandab nende loovisikute olukorda, kes on seni saanud ja saavad ka edaspidi oma loometöö tegemiseks raha kultuurkapitalilt. Nimelt, 20. märtsil Riigikogus vastuvõetud [Eesti] Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muudatused asendasid loometöötoetuse loometöötasuga, millelt kultuurkapital maksab kõik maksud. See tagab loomeinimestele loomeinimestele sotsiaalkaitse: ravi, pensioni ja töötuskindlustuse. Pakutud lahendus on oluline samm loomeinimeste sotsiaalsete garantiide tagamise teekonnal. Järgmisena ootame, et valitsus annaks oma heakskiidu nõndanimetatud rulluvale ravikindlustusele, mis puudutab kõiki neid, kes annavad iseendale tööd ja kelle sissetulekud on ebaregulaarsed. Vaadates tulevikku, peame igati mõistlikuks kasutada kultuurkapitalile laekuvat vaba raha ja ehitada lõpuks valmis pikalt oodatud uus telemaja, mida Eesti Rahvusringhääling hädasti vajab. Ja veel, ootame pikisilmi riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingereas olevate kultuuriehitiste valmimist. kolm minutit lisaaega! Palun, kolm minutit lisaaega! Tartlasena julgen teha kõrvalepõike ajas tagasi. Arhitektuuriajaloolase ja EKA rektori Mart Kalmi arvates vääriks riiklikult tähtsa kultuuriehitise tiitlit ja toetust Tartu südalinna kultuurikeskuse projekt. Tsiteerin Kalmi. "Tartu kunstimuuseumil on kindlasti ruume vaja ning koos raamatukoguga on see hea mõte," rääkis Kalm 2021. aastal "Ringvaates". ""Tartu ja Tallinna vahe ei ole kunagi olnud nii suur kui praegu. Tartul on selge potentsiaal olla 200 000 elanikuga linn. Selleks on vaja Tartu kesklinna tugevdada, et Lõunakeskuse tüüpi Tartu kesklinna tühjaks imevad objektid ei teeks Tartust sellist kolkalikku provintsilinna." ERM‑i näol on Tartu endale küll juba ühe riiklikult tähtsa kultuuriehitise saanud, kuid Kalmi meelest ehitati muuseum täiesti valesse kohta ning Tartu kannatab nüüd selle all.

Mul on hea meel, et Tartu sajandi kultuuriehitise SÜKU rajamise pikk protsess on jõudnud järgmisse etappi ja peagi on oodata ka hoone valmimist. Tõin oma kõnes välja mõned olulised punktid, aga samas neid teemasid, millel peatuda, on palju. Seega tõmban otsad kokku ja soovin edu nii kultuuriministrile kui ka Kultuuriministeeriumile. Aitäh! Suur tänu! Ma tänan. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja Vadim Belobrovtsevi. Palun!

Miks see nii on? Väga lihtne. Me kõik ju saame aru, et kui inimese sissetulekud kahanevad, siis ta otsib variante, mille arvelt saaks raha säästa.

Kui rääkida inimestest kultuuri- ja spordivaldkonnas, siis loomulikult peame tunnistama, tunnistama, et olukord on keeruline ka sellest vaatevinklist, et kultuuritöötajate ja treenerite palgad ei tõuse. Sellest proua minister rääkis.

pool miljonit aastas, nüüd põhimõtteliselt null [eurot]. Ainult tänu mõnele omavalitsusele, nagu näiteks Tallinna linn, said nad raha juurde,

Suur aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud saadikud siin saalis ja need, kes te jälgite meid interneti vahendusel! Samamoodi inimesed, kes te meid jälgite oma kodudes või töökohtadel! Kultuuriminister Heidy Purga tegi väga hea ettekande ja rõhutas pigem positiivseid aspekte oma töös. See ongi normaalne. Eks mina opositsioonisaadikuna rõhutan siis mõningaid murekohti ja teen ka pisut kriitikat.Ilmad on väljas läinud küll soojemaks, aga me ei tohi ära unustada, kuidas see aasta talviselt algas. Tuisu ja tormiga käisid siin Toompea lossi ees meelt avaldamas õpetajad, ja mitte ainult meelt avaldamas, vaid üle aastate ka streikimas. Lõpuks saavutati kokkulepe

See streik ei puudutanud ainult õpetajaid. Lavastused üle Eesti [katkestati] minutiteks, et näitlejad saaksid avaldada oma solidaarsust, ning järgnes hoiatus: "Meie oleme järgmised!" Kas me kuulsime kultuuriministri suust täna sõnumeid, mis annaksid näitlejatele, lavastajatele, valgustajatele, grimeerijatele ja kõigile teistele teatriinimestele lootust, et nad ei pea seda dramaatilist sammu astuma? Mina ei kuulnud. Või vähemalt ei ole mul usku, et seda peetakse Kultuuriministeeriumis prioriteediks. Me oleme aasta aega siin Riigikogus rääkinud, et meil on paraku ametis valetav valitsus. Sellest sildist ei ole kerge pääseda ja, ma arvan, ei ole ka samme astutud, et sellest pääseda. Siiski, meil on ka passiv valitsus. Otsuseid ei tehta piisavalt kiiresti. Ei tehtud õpetajate puhul ja ei ole tehtud praegu, et pöörata kasvule üheksa kvartalit mõõnav majandus. majandus. Räägime sellest kultuuri ja spordi kontekstis. Vaatame kas või meie igasuvist spordi tippsündmust, juulikuist Rally Estoniat, mida ka minister mainis. Kuidas riik seda toetab? Kuidas selle toetusega päriselt on? Minu hea kolleeg Isamaa ridadest, Tõnis Lukas, oli kultuuriminister ajal, mil Eesti sai esimest korda ajaloos endale MM‑etapi. Jüri Ratas oli toona peaminister. Nad tegid otsused kiiresti, sest võimalusest tuli kinni haarata. Ott Tänaku võit kodustel radadel oli kõigi Eesti spordisõprade võit. Tänavu Eestis MM‑rallit ei sõideta, MM‑sari läks Lätti. See vaheaasta ei olnud Eesti esivõistluse enda valik, vaid selle sundis neile peale valitsuse tegematus, passimine. Kultuuriminister küll mainis, et nüüd on paigas hea süsteem suurvõistluste korraldajaile tulevikus kindlustunde pakkumiseks, kuid selle rakendamisega jäädi hiljaks. Seetõttu lähevad kümned tuhanded Eesti rallifännid tänavu Lätti. Maksud sõidavad Lätti ja jälle on laekumine väiksem, jälle tuleb eelarve üle vaadata. Me teame valitsuse käekirja. See ümbervaatamine tähendab inimeste elujärje halvendamist, mitte kärpekohtade leidmist keskvalitsuse bürokraatia[masinas]. Olen selles kahjuks väga kindel, sest seda on näidanud senine valitsuse käekiri ja stiil. Kultuuriminister meenutas mullust noorte laulu‑ ja tantsupidu. Minagi soovin seda meenutada. Laulupeokontserdi peatas paduvihm ja ilm oli külm, aga noored tulid ilma selginedes ikkagi laulukaare alla ja pidu sai ilmale sobivalt marulise lõpu. Meenutan, kuidas ma ise väikese lapsena tulin Viljandist Tallinnasse, külmetasin, isegi nutsin, aga mälestused sellest sündmusest on ainult head ja liitvad. Me kõik teame, et riigi rahanduslik seis pole praegu kiita. See on meie, Riigikogus eelarve üle otsustavate poliitikute paduvihm. Nüüd on meie otsustada, kuidas me sellest üle saame. Praegused otsused on meid aga viimas vihma käest räästa alla. Vaatame kas või minu poolt siit puldist korduvalt tõstatatud küünilist otsust lõpetada ära huviringide toetus paljulapselistele peredele. Ära võeti 100 000 eurot. Kas kultuuriminister julgeb öelda, et selle otsuse tulemusel ei jää mõnel praegusel paljulapselise pere lapsel Eesti koondise dressis osalemata 2032. aasta olümpiamängudel või mõnel noorel tegemata laulja või dirigendi debüüt tulevastel laulupidudel? Palun aega juurde. Palun, kolm minutit! Sest see esimene sära eesti kultuuri hoidmisest jääb tal koduses kooris saamata. Ja seda kõike selleks, et hoida riigieelarves kokku 100 000 eurot paljulapseliste perede huviringitoetust, mis oli vajaduspõhine ja mõeldud nelja või enama lapsega pere koolilastele.

keelduvad isegi kaalumast järgmisel aastal kehtima hakkava tulumaksureformi ümberpööramist, mis viib eelarvest pool miljardit eurot. Vaat see peab igal juhul jõustuma, sest nende väitel võidavad sellest kõik inimesed.

Küll aga tähendab üldine elukalliduse tõus, et kultuur ja sport jäävad kättesaamatuks meie peredele ja noortele, kelle kodusest eelarvest võtab igapäevane elu üha suurema tüki. Ilmselt ka maapiirkondade peredele. Valitsuse poliitiliste valikute tulemusel jäävad nemad elu rikastavatest elamustest ilma, mis omakorda tähendab seda, et saalid jäävad tühjemaks ja teatrid vajavad suuremat toetust. Aga riik laiutab käsi: raha pole. Praegu langetatud valikud viivad meid selleni, et järgmisena streigivad ja avaldavad Toompea lossi ees meelt just kultuuriinimesed. Selle vältimiseks tuleb astuda samme kiiresti ja mitte passida. Avalikest allikatest on olnud võimalik lugeda uute muinsuskaitseliste kaitsekordade kehtestamisest riigi poolt. Riigiametnikud töötavad Kultuuriministeeriumi alluvuses. Kaitsekordade kehtestamise kohta

Miks peaks Tallinnast kooskõlastama õunapuuaugu kaevamist? Omanike keskliit on mitmel korral avalikult arvamust avaldanud, et kaitsekorra sisustamisel ei saa ametnikud lähtuda ainuüksi kultuuripärandi kaitse-eesmärgist, vaid arvestada tuleb ka näiteks eraomanike põhiõigustega, nagu seda on rõhutanud ka õiguskantsler Mul oli hea meel, et kultuuriminister siitsamast puldist tunnistas[, et] Viljandi volikogu on suvel saatnud palvekirja ja ta on selle protsessi peatanud, oma õla alla pannud. Ta viitas ka mitmele teisele kohalikule omavalitsusele, Lihulale ja veel mõnele. Viljandi linna juhid viitasid [oma kirjas] mitmele juhtumile, kus kaitsekava koostamisel pole linna soove arvesse võetud. Nii linnavolinike kui ka linnavalitsuse liikmete hinnangul võetakse neilt võimalus kavandada Siiski on muinsuskaitsealade uued kaitsekorrad juba lõpusirgel ja see protsess läbi saamas. Kuidas siit edasi? Valitsusse on minemas Tallinna vanalinna uus kaitsekord. Sellesse tahab Muinsuskaitseamet sisse kirjutada, et Estonia juurdeehitust ei saa teha. Mul on hea meel, et kultuuriminister siit puldist lubas, et kui see eelnõu või dokument temani jõuab, siis ta vaatab selle üle, sest see peaks olema poliitikute otsus.

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid ja kuulajad! Tänan kultuuriministrit väga põhjaliku ja sisuka ettekande eest. Eesti spordipoliitika ja laiemalt rahvaspordi edendamine peab olema meie riigi prioriteet. Soovingi natukene avada, [miks] on liikumisharrastuse ja ka tippspordi toetamine vajalik.Esiteks

See on suurepärane keskus. Asutuse visioon on jõuda aastaks 2035 niikaugele, et Eestist on saanud Euroopa liikuvaim rahvas. See visioon on ambitsioonikas, aga usun, et tehtav. Tunnustan ka Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi koostöös valminud liikumisharrastuse tegevuskava aastateks 2023–2026, kuna just valdkondadeülene koostöö [viib] liikumisharrastuse uuele tasemele. Me ju teame, et liikumine on võtmesõna paljude haiguste ennetamisel ja ravis, samuti tervist tugevdava eluviisi kujundamises. Iga euro liikumise edendamisse toob meile tervema rahva. Ma ütleksin, et see on üks suurepärane investeering.

suveks, enne suure spordisündmuse, Pariisi olümpia algust. Usun, et tulevikus võiks toetamise maastikku mõjutada ettevõtete kasvav soov ja vajadus panustada sotsiaalsesse vastutusse ja kestlikku arengusse, et toetada sporti ja kultuuri vaid turunduslikel eesmärkidel. Aga selleks tuleb juba täna teavitada ettevõtteid erinevatest rahastamisallikatest, täiustada toetamisstatistikat, kohandada maksusüsteem toetamist soodustavaks, samuti uurida ja rakendada uusi toetamisviise. Lõpetuseks soovin rääkida meie riigi tippspordist. Elame kõik kaasa meie headele tippsportlastele, kes aastast aastasse kodustele fännidele suurepäraseid elamusi toovad. Eks alati tekib küsimus, kas järjekordne kirgas medal on olnud Eesti spordipoliitika töövõit või lihtsalt erakordselt andeka ja tööka sportlase isikliku [töö] ja tema lähikondlaste toetuse tulemus. Süsteemset teekonda, kuidas noorsportlasest saab olümpiamedalist, pole me suutnud Eestis üles ehitada, aga astume tõsiseid samme sinnapoole. Üks viimase aja ilmekaim meede on eelmisel aastal Vabariigi Valitsuse tehtud otsus eraldada Eestis toimuvate kõrgetasemeliste ja suure turunduspotentsiaaliga võistluste korraldamiseks alates sellest aastast 3 miljonit eurot aastas. Lisaks kodus võistlemise eelisele ja spordiala populariseerimisele on rahvusvahelistel spordivõistlustel ka märkimisväärne majanduslik ja ühiskondlik mõju. Rääkimata muidugi sellest, et kohalikud noorsportlased võivad leida suursündmust jälgides endale eesmärgi, mille poole püüelda. Üks hea näide on võistlus Ironman Tallinn, mis juba puhtalt maksutulu arvelt on tagasi toonud rohkem raha, kui ta toetuseks on saanud. Rääkimata üleüldisest Eesti maine ja pealinna maine tõstmisest spordirahva seas. Jällegi, investeering sporti toob selgelt ja üsna kiirelt Eestile tagasi. Aga suurvõistluste korraldamiseks vajavad spordiorganisatsioonid kaasaegsetele nõuetele vastavat taristut. Kui esmapilgul võib tunduda, et mõnest suurest spordiobjektist saab kasu vaid väike sihtgrupp inimesi, siis tegelikult on spordiobjektide rajamise mõju oluliselt laiem. Ajalugu on korduvalt tõestanud, et medalid ja suured spordi- ja kultuurisündmused ühendavad Eesti ühiskonda. Spordisangarite medalid on justkui meie kõigi medalid. Seetõttu tuleb suurvõistlusi ja Eesti suurüritusi toetada, et Eestist sirguks sporditähti. Suured spordiobjektid võivad olla ka suurte kultuuriürituste korraldamise paigad. Kuna sügis- ja talvekuudel ei ole võimalik Eestis suuri vabaõhukontserte korraldada, lähevad paljud suured üritused meist kahjuks mööda naaberriikidesse. Praeguse mahutavuse juures ei võimalda kontserdisaalid tuua Eestisse maailmatasemel staare. juba olemasolevad suuremad spordihallid ei mahuta piisavalt inimesi või on need ehitatud selliselt, et ei võimalda tänapäevast rahvusvahelistele artistidele sobivat kontserdipaika üles seada. Suured spordiobjektid aitaksid sellist olukorda vältida. Näiteks üks objekt, kuhu peaks riik koostöös Tallinna linnaga investeerima, on Pirita velotrekk, millest saaks teha multifunktsionaalse spordikeskuse.

Seega vajame riiklikult tähtsate spordiobjektide toetusmeedet, et tagada järjepidev sporditaristu areng. Sellega ma oma ettekande lõpetan. Aitäh kuulajatele! Nautige liikumist! Suur tänu! Protseduuriline küsimus, Rain Epler, palun!

Minul ei olnud informatsiooni, et minister soovib läbirääkimistel sõna võtta.Head ametikaaslased! Ma tänan selle töö eest, mis me oleme siin täna teinud.